Dame i gospodo zastupnici, dobro jutro svima. Nastavljamo sjednicu sa 1. točkom dnevnog reda koja je jučer preskočena – 1. Prijedlog Zakona o sustavu informacijske sigurnosti, prvo čitanje P.Z. br. 619 Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Kod donošenja ovoga Zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za financiranje i informatizaciju i medije, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Snježana Bagić državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dozvolite mi ukratko objasniti ono osnovno što se predlaže Prijedlogom Zakona o sustavu informacijske sigurnosti koji Vlada Republike Hrvatske predlaže sada donijeti usvojiti kao prijedlog u prvom čitanju. Naime, predlaganje ovoga Zakona predstavlja jedno čini mi se postepeno i sustavno zaokruživanje zakonodavne regulative Republike Hrvatske na području sigurnosti uključujući i informacijsku Naime, prošle godine Vlada Republike Hrvatske donijela je novi Zakon o sustavu sigurnosnih službi. U prvom čitanju prošli mjesec na prošlom zasjedanju Sabora usvojen je i podržan u prvom prijedlogu kao nacrt prijedloga u prvom čitanju nacrt Prijedloga Zakona o tajnosti podataka i ovaj Zakon koji se sada predlaže donijeti kao i nacrt Prijedloga Zakona o tajnosti podataka predlaže se donijeti u prvom redu zbog toga što je doista nužno izmijeniti propise koji po svom sadržaju su zastarjeli i neprimjereni konceptu zaštite tajnosti podataka i sigurnosnih službi, odnosno informacijske sigurnosti jednostavno zato što su to, što je to zakon, osnovni Zakon o zaštiti tajnosti podataka donesen je '96. godine i u ovom jednom dosta intenzivnom području ti propisi više ne udovoljavaju suvremenim konceptima sigurnosti i sigurnosnih provjera. Donošenje ovoga Zakona kao posebnoga zakona ukazuje na to da se sada predlaže umjesto jednoga zakona donijeti dva posebna zakona i to zbog toga što se sada posebna pažnja usmjerava na dva segmenta tajnosti podataka. Dakle, Zakon o tajnosti podataka koji je u prvom čitanju podržan na prošlomjesečnom zasjedanju Sabora utvrđeni su i predlažu se utvrditi pojam i načela klasificiranih i neklasificiranih podataka. Dakle, sama definicija pojma klasificiranih podataka, njihovo stupnjevanje i razlikovanje od neklasificiranih podataka te osnovna načela u pogledu pristupa takovim podacima. Ovim Zakonom, Prijedlogom Zakona o sustavu informacijske sigurnosti za razliku od Zakona o tajnosti podataka se detaljnije propisuje i određuje zaštita, sama zaštita i tajnost te ograničenje uporabe takvih podataka u svakodnevnome poslovanju. Stoga se zapravo Zakonom o sustavu informacijske sigurnosti kao novina u našem pravnome poretku doista na cjelovit način uređuje sustav informacijske sigurnosti Republike Hrvatske kao jedan bitan dio sustava nacionalne sigurnosti, ali isto tako i suvremenog informacijskog društva u cjelini. Stoga ovaj Zakon u cijelosti definira sve elemente sustava, njihove međusobne odnose, način i smjer pojedinačnog i zajedničkog funkcioniranja te nadležnost nadzora. Ako ćemo govoriti o segmentima i onome što čini sustav informacijske sigurnosti ovim Zakonom se detaljno razrađuju mjere, standardi i nadležnosti tijela kroz podjelu na 5 međunarodno prihvaćenih sigurnosnih područja informacijske sigurnosti u državnoj upravi. Ona se dijele na područje sigurnosne provjere, političke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskog sustava i sigurnosti vanjske suradnje te industrijske sigurnosti. sigurnosti. Zato zakon predstavlja jedan nužan i potreban okvir za ispunjavanje i postizanje ovih 5 standarda, ali ono što jest

puna primjena ovoga Zakona. Poznato mi je da je tijekom rasprave pred nadležnim odborima bilo i prigovora, primjedbi i prigovora da se previše toga regulira podzakonskim propisima. Međutim, upravo ovaj Zakon kao zakon koji po svom dosegu koji treba osigurati provedbu informacijske sigurnosti je zakon koji je u svom konačnom sadržaju provedbeni zakon i treba ponuditi načela za tu provedbu, ne može detaljno propisati sva pravila za postupanja tijela koja su nadležna i propisanim tijelom za osiguranje i primjenu ovoga Zakona. To je doista nužno učiniti kroz posebne provedbene propise i zato se upravo ovim Zakonom posebna pažnja posvećuje međusobnom odnosu, hijerarhiji tih propisa, njihovom sadržaju, međusobnom usklađivanju njihovoga sadržaja kako ne bi došlo do međusobne …/Govornica se ne razumije./… i nedostataka pojedinih propisa. Moram reći da je ovaj pristup zapravo prepoznat zbog upravo promjenjivosti …/Govornica se ne razumije./… područja i u nizu drugih međunarodnih institucija, odnosno kod drugih zemalja jer se doista vodi računa o jednom međusobnom odnosu od općih prema posebnim propisima, tako od funkcionalnih prema provedbenim te organizacijskih prema tehničkim propisima. time se zapravo osigurava jedno trajno prihvaćanje općih načela s jedne strane, a s druge strane što manja ovisnost onih provedbenih propisa, odnosno tih općih propisa, ispričavam se, od tehnološkim i organizacijskim promjenama pojedinih …/Govornica se ne razumije./… koji su doista u ovom dinamičnom društvu česte i neizbježne i koje se predlaže regulirati ovim provedbenim propisima, podzakonskim propisima koji su u svom sadržaju, osnovnom sadržaju definiranje ovim Zakonom i gdje se predlaže, a to pokazuje zapravo i složenost i sofisticiranost zapravo ovakvih podzakonskih propisa kao i tehničkih propisa zato što se u dinamici donošenja propisa ovu cjelinu predlaže zaokružiti u razdoblju od 18 mjeseci. Krobni propis je nacionalna politika informacijske sigurnosti koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i ova nacionalna politika treba dati smjernice za sadržaj, mjere informacijske sigurnosti koje će se provoditi u tijelima nadležnim i propisanim ovim Zakonom za Naime, uz 13 standarda i načela informacijske sigurnosti zatim, definiranje propisa provedbenih kojima se treba osigurati njegova primjena, ovim zakonom se jasno definiraju i tijela, središnja tijela za informacijsku sigurnost, njihova međusobna koordinacija i njihov međusobni odnos, te njihove ovlasti za predlaganje i donošenje propisa. Tako se ovim prijedlogom zakona određuje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost kao središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost koje je i u međunarodno pravnoj …/Govornik se ne razumije./… zemalja članica predstavlja zapravo nacionalno, ovlašteno, sigurnosno tijelo odgovorno za koordinaciju svih aktivnosti oko primjene mjera i donošenja standarda informacijske sigurnosti. Uz Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost bitno je odrediti i napomenuti i ovlasti Zavoda za informacijsku sigurnost koji je središnje državno tijelo nadležno za područje tehničke informacijske sigurnosti, dakle za tehnički aspekt ove Uz ova dva čini mi se najvažnija tijela, svakako se treba spomenuti i tijelo koje treba otklanjati i bit će nadležno za postupanja vezana za sigurnosne računalne incidente u Republici Hrvatskoj. To su tijela koja postoje u svim zemljama i koje su u pravom redu nadležna za otklanjanje ovakvih mogućih incidenata. I njihova uloga je izuzetno važna upravo u ovo suvremeno vrijeme i informatike kada je protok informacija uglavnom se odvija preko suvremenih načina komuniciranja, kao što su Internet i druga komunikacijska informatička sredstva. U Hrvatskoj to se predlaže osnivanjem Nacionalnoga CERT-a. Ja znam da se obično stavljaju prigovori na korištenje stranih izraza. Međutim, CERT je jedan međunarodni standard koji je već prepoznat i u Republici Hrvatskoj i koje je nadležno središnje državno tijelo za otklanjanje ovakvih računalnih incidenata. Konačno ovim prijedlogom zakona se osobita pažnja posvećuje na otklanjanje svake mogućnosti a i kontrolu toga kod eventualne povrede sigurnosti u tijelima državne uprave i u javnom sektoru. Napominjem da se to ne čini ovim prijedlogom zakona u odnosu na privatni sektor gdje se te mjere trebaju promovirati, poticati u svrhu preventive i zaštite nadam se gospodarstva, putem samih tih tijela. Međutim, obaveza i dužnost države jest da tu mjeru u potpunosti otkloni kada je riječ o tijelima državne uprave. I stoga se ovim prijedlogom zakona određuje da je Središnji ured za E. Hrvatsku nadležan za razvitak informacijskog sustava držane uprave. A s tim da bi u okviru obrazovnog i akademskog sektora za poslove bilo nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. I konačno, segment ovoga zakona bez koga se ne može osigurati njegova učinkovita primjena, je osiguranje odgovarajućeg nadzora informacijske sigurnosti. Ovim prijedlogom zakona nadzor se predlaže na dva koncepcijski različita načina polazeći od zahtjevima informacijske sigurnosti, karakteristika ovlasti tijela koja su ovim zakonom određena za provođenje pojedinih mjera i standarda predviđenih ovim zakonom. Tako se ovim Prijedlogom zakona za provedbu poslova sigurnosti u tijelima državne uprave određuje nadležnima naše Sigurnosno-obavještajne agencije u skladu sa svojim nadležnostima i komponentom civilna i vojna, koje trebaju osigurati propisanu primjenu mjera i standarde informacijske sigurnosti u tijelima državne uprave. Što se tiče samih tijela državne uprave, ona također trebaju odrediti i postaviti odgovarajuće koordinatore informacijske sigurnosti koji mogu biti u samo jednom tijelu, ovisno o njegovoj veličini, potrebama i sigurnosti ili određen za više tijela. Za određivanje tih koordinatora ovlaštene su čelne osobe tih A način na koji oni trebaju biti postavljeni, koje sigurnosne provjere trebaju proći i koje će biti njihove ovlasti predlaže se detaljnije propisati posebnom uredbom Vlade Republike Hrvatske. Dakle, polazeći od ovih 5 elemenata informacijske sigurnosti i uz donošenje zakona već o sigurnosno-obavještajnom sustavu nadamo se uskoro Zakonu o tajnosti podataka kroz donošenje ovoga zakona. I uskoro u proceduri će biti i Zakon o sigurnosnim provjerama, jer niti Zakon o tajnosti podataka, niti ovaj zakon ne regulira kako će se provoditi sigurnosne provjere, u pogledu onih osoba koje će imati pristup tajnim podacima. Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje i smatra da će se u Republici Hrvatskoj ustrojiti zakonski okvir koji omogućuje utvrđivanje standarda, njihovu implementaciju i učinkovito provođenje mjera sigurnosti kako bi se postigla s jedne strane doista nužna i potrebna zaštita nacionalnih interesa i informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj s jedne strane, a s druge strane to dovelo u ravnotežu sa nužnim i u ovom segmentu područja zaštite ljudskih prava i prava javnosti na pristup informacijama. Uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je ne možda ukratko ali u bitnome o ovom prijedlogu zakona u prvom čitanju. Dakako Vlada Republike Hrvatske će sve primjedbe i prijedloge pažljivo razmotriti kako bi ovaj prijedlog zakona zajedno sa već nabrojenim zakonima doprinjeo da naš sigurnosni sigurnosni sustav bude što bolje. Zahvaljujem. Poštovani gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege! Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 88. sjednici održanoj 20. veljače razmatrao je Prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti. I nakon rasprave Odbor je većinom glasova odlučio Hrvatskom saboru predložiti sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti u tekstu kako ga je predložio Vlada Hrvatskom saboru. Hvala lijepa. Hvala. Žele li drugi Odbori, predstavnici drugih Odbora? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite! Poštovani gospodine potpredsjedniče! Evo, dozvolite nekoliko riječi o ovom zakonu koji se odnosi na informacijsku sigurnost. međutim za uvod možda nešto šire. Očito je da danas pitanja sigurnosti postaju jedna od najvažnijih pitanja suvremenog svijeta. I rekao bi što je možda nelogično, što je naš standard života veći, kvaliteta života veća, sigurnost postaje sve nekako više od značaja i interesa šire međunarodne zajednice. o informacijskoj sigurnosti onda moramo konstatirati da govorimo praktički o tehnologijama koje određuju naš način života, ponašanja, komunikacija, rada, razmišljanja kako na globalnoj razini tako na regionalnoj, nacionalnoj, gotovo na razini svakog pojedinca. I taj utjecaj tehnologije je toliko snažan da ga vrlo često ne primjećujemo i nismo svjesni da našu sigurnost danas više nego ikada određuju visoke tehnologije u svakom trenutku i na svakom mjestu od onog trenutka kad upotrijebimo mobitel do onog trenutka kad komuniciramo međusobno, kad radimo različite financijske transakcije, kad funkcioniramo kao sastavni dio jednog organiziranog društva u kojem tehnologija, informatička tehnologija je gotovo osnovna infrastruktura našeg života na svim razinama. Fizička sigurnost nasuprot tzv. informatičkoj ili logičkoj sigurnosti je nešto što zaslužuje pažnju. Uglavnom kad govorimo o toj informacijskoj sigurnosti danas mi više razmišljamo o sigurnosti komunikacija unutar mrežnih informacijskih sustava, kompjuterskih mreža, financijskim transakcijama. Možda nismo svjesni da infrastruktura koju danas koristimo od energetike i svih drugih resursa zaista upravljana je i ovisi o pouzdanosti sigurnosti informatičkih sustava koji upravljaju i vrše nadzor takvih sustava. Definitivno tehnologija je ta koja danas obilježava našu stvarnost i zbog toga nije čudno da danas razgovaramo o ovakvom prijedlogu zakona, zakonu koji treba i nastoji urediti neke osnovne nadležnosti, ja bih rekao prije svega u organizacijskom pogledu pa onda pravnom ali i neka druga pitanja se postavljaju koja zaslužuju pažnju. Obično u razvijenom svijetu kad su u pitanju proliferacije ili širenje visokih tehnologija u društvo onda zajedno na neki način funkcioniraju i pravne institucije zajedno sa financijskim sektorom koji omoguće razvoj tih tehnologija, njihovu penetraciju u društvo itd. međutim, u Hrvatskoj ili u državama a koje nisu vodeće u smislu razvoja implementacije tehnologija pojavljuju se neki dodatni problemi koji su vezani uz jezik. I mi moramo biti svjesni da danas više nego ikada, nije direktno vezano uz ovaj zakon ali je važno napomenuti jer oni koji su pisali ovaj zakon imali su ogromnih problema sa razumijevanjem ili nerazumijevanjem izvornih termina koji ipak dolaze sa engleskog jezika i u tom smislu vodio sam čitav niz razgovora s ljudima koji su pripremali prijedlog ovog zakona pa su onda nađeni neki kompromisi. Između ostalog promijenjen je i naslov. Umjesto informacijske sigurnosti uveden je termin sustav informacijske sigurnosti itd. pitanja koja svakako zaslužuju pažnju. Suočena s ovom stvarnošću ja bih rekao Vlada Republike Hrvatske donijela je mudru odluku i 2004. godine imenovala je stručnu skupinu koja je bila sastavljena od relevantnih stručnjaka državnog i akademskog sektora u organizaciji Središnjeg državnog ureda za E Hrvatsku. Ta stručna skupina započela je izradu sveobuhvatnog nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio sustavno razraditi potrebne mjere zakonodavnog i institucionalnog okvira u Republici Hrvatskoj kako bi se podržao sustav državne uprave uprave u Republici Hrvatskoj i kako bi se on kompletno u smislu informacijske sigurnosti mogao uskladiti sa standardima razvijenih demokratskih zemalja a napose sa standardima Europske unije i članicama NATO-a. Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj nakon javne rasprave održane 31. ožujka 2005. godine prihvatila je Vlada Republike Hrvatske. Strateški dugoročni cilj programa izgradnja čvrstih temelja za razvoj informacijskog društva u Republici Hrvatskoj bez čega će biti upitan bilo kakav gospodarski prioritet Republike Hrvatske u idućem desetljeću. Mi smo u ovom Saboru govorili o nekim drugim zakonima kao što je digitalni potpis itd. koji su dio ovog sustava sigurnosti. Konkretno, kratkoročno programom je planiran niz mjera kojima će se postupno u roku od nekoliko godina uz najmanje moguće izmjene, to je bitno reći, zakonodavnog i institucionalnog okvira dovesti do suvremenog međunarodnog prihvaćenog koncepta informacijske sigurnosti kao temelja vlastitog sustava nacionalne sigurnosti ali i razvoja društva u cjelini. I mislim da je to dobro što oni koji su predlagali ovaj zakon su bili svjesni opasnosti ograničenja ako krenu u reguliranje pojedinih detalja koji su vremenski promjenjivi, koji su jako ovisni o vrstama tehnologija i u tom smislu odlučili su se za definiranje onog osnovnog organizacijskog i pravnog okvira a svi ostali elementi bi se trebali dodatno uređivati. Mislim da je to dobra i mudra odluka. Svakako, kad govorimo o informacijskoj sigurnosti moramo biti svjesni i nekih činjenica da u implementaciji tih zakona, o provedi, pa na kraju i u sklapanju ugovora svim onima koji trebaju osigurati višu razinu informacijske sigurnosti privatnog i javnog sektora će jedan od važnih i ključnih faktora biti vezan uz znanje partnera na svim razinama koji razumiju suštinu i težinu problema koje treba rješavati. I evo, ja bih sada malo konkretno rekao nekoliko riječi o strukturi tog zakona koji u organizacijskom smislu mislim da je dobro postavljen. No međutim, opet se vraćamo na ono pitanje da li je moguće efikasno usklađivati zakone kad raspravljamo o zakonima koji su međusobno ovisni na način da na jednoj sjednici razgovaramo o Zakonu o tajnosti podataka, pa ne znam Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu a nakon toga Zakonu o informacijskoj sigurnosti. Ti zakoni su međusobno povezani i kao posljedica možda nedostatne konzistentnosti među tim zakonima pojavljuje se jedan problem ja bih rekao u članku 4. koji je jedan od ja bih rekao od nekih drugih. Pa evo ovako, dozvolite ja bi to citirao. Kaže znači članak 4.: "Zaštita tajnosti podataka u okviru sigurnosnih područja informacijske sigurnosti.". Znači, sigurnosnih područja informacijske sigurnosti i onda se nabraja: "fizička sigurnost". Pa nije fizička sigurnost dio područja informacijske sigurnosti. Znači, tu se pojavljuju nekakvi problemi semantički uopće razumijevanju i uređivanju nekih termina, njihovog reguliranja i međusobnog raspoređivanja šta pripada kojem zakonu. Znači ako govorimo o fizičkoj sigurnosti onda definitivno vjerojatno ne govorimo o informacijskoj sigurnosti. Ako govorimo o sigurnosti provjera osoblja onda vjerojatno ne govorimo o informacijskoj sigurnosti. Zbog tog ja bih rekao nije mudro da u članku 4. definiramo neke stvari koje ne pripadaju tom Prijedlogu zakona. Ono što je nesporno dobro to je već istaknuto, to je definiranje hijerarhijske strukture kad je u pitanju nadležnost određenih državnih tijela nad sustavom informacijske sigurnosti. U tom smislu rečeno je jasno u članku 5. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost i središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost koje je odgovorno za koordinaciju aktivnosti oko donošenja primjene mjera i standarda informacijske

ali ne znam gdje, u kojim institucijama, jer takve institucije Republika Hrvatska u okviru svog sigurnosno-obavještajnog sustava u potrebnoj mjeri nema. Dalje, važna institucija koja zaslužuje pažnju kao struktura ali svakako njeni dosezi ovisit će o kvaliteti implementacije svih ovih zakonskih odredbi kao i izboru ljudi koji će biti u stanju ili neće biti u stanju dovoljno kvalitetno implementirati sve ono što je predviđeno da se radi u okviru institucije koja se zove Zavod za sigurnost informacijskih sustava. Zavod za sigurnost informacijskih sustava treba biti središnje tijelo za tehnička područja informacijske sigurnosti koje treba biti zaduženo za sigurnost informacijskih sustava, tijela i pravnih osoba, sigurnosne akreditacije informacijskih sustava, upravljanje kriptomaterijalima, koordinaciju, prevenciju i otklanjanje problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža i mislim da je dobro kad jedna ovako važna institucija profilirana na na pravi način da se jasno kaže da je ona odgovorna za tehnička područja informacijske sigurnosti. Nominalno. Svakako kako će to izgledati u stvarnosti ovisit će o strukturi ljudi koji će biti u stanju provoditi sve ove zadaće. Institucija koja zaslužuje isto tako pažnju u okviru Prijedloga zakona o informacijskoj sigurnosti odnosi se na nacionalni «CERT». Poslove prevencije otklanjanja problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža u Republici Hrvatskoj obavljat će Nacionalno tijelo za prevenciju odgovora računalne ugroze «CERT» koje se kao zasebno ustrojstvena jedinica ustrojava u Hrvatskoj akademskoj istraživačkoj mreži. I to mislim da je jako dobro. Mislim da je dobro da takve institucije koje imaju tehnički karakter, tehničku odgovornost, profesionalnu, ja bih rekao čak i stručnu, znanstvenu odgovornost da ih pozicioniramo u okvire akademske zajednice jer na kraju te institucije moraju obavljati i preuzeti onaj dio odgovornosti koji im pripada a ne isključivo živjeti u nekakvom izoliranom akademskom svijetu bez veze sa stvarnošću i stvarnim problemima. I u tom smislu mislim da je ovaj, i to isto dobar dio ovog Zakona. CERT je kao što piše odgovoran za prevenciju i koordinaciju postupanja vezanih za sigurnosne računalne incidente u Republici Hrvatskoj kao i za one koji su povezani sa stranim zemljama i organizacijama. CERT je nadalje ovlašten za koordinaciju rada istovrsnih tijela koje rade na prevenciji i otklanjanju problema vezanih uz sigurnost računalnih mreža u Republici Hrvatskoj te određuje pravila i načine zajedničkog rada. CERT surađuje sa Zavodom za sigurnost informacijskih sustava u izradi propisa u okviru područja sigurnosti informacijskih sustava i pravnih osoba i mislim da su to oni najsnažniji elementi ovog Prijedloga zakona. o tome se svakako može raspravljati, ali je jako važno da postoji institucija koja je u hijerarhijskom smislu odgovorna za nadzor i to mislim da je prihvatljivo ali i u svakom slučaju opet i ta komponenta nadzora ovisit će o profesionalizmu, struci i obrazovanju gdje … /Govornik se ne razumije./ … Jer sve te promjene na neki način zahtijevale su izuzetno brze i promjene na razini akademske zajednice, na razini pojedinih fakulteta i I u svakom slučaju Klub HDZ-a će podržati ovaj Prijedlog zakona kao dobar u pravom smjeru uz ove napomene koje smo naznačili da sigurnosna područja informacijske sigurnosti moraju biti konzistentna. Da se tu ne može i ne smije miješati fizička sigurnost, sigurnost provjere osoblja i jedan zajednički konzistentan pogled na sve relevantne zakone iz ovog područja je itekako nužan i važan. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite.

Naravno da je pitanje sigurnosti informacije, danas u svijetu može se sa punom sigurnošću kazati jedno od važnijih pitanja pa možda i u povijesti čovječanstva tako silna energija i ogromni kapaciteti radni nisu upotrijebljeni možda za niti jednu aktivnosti kao što je to slučaj u pogledu skupljanja, obrade, prikupljanja ali i zaštite informacija. Sama ta činjenica govori o važnosti sigurnosti informacija. Naravno informacija je dobro. I kao takvo, kao takva vrsta ona zahtijeva i ispravan način ne samo da tako kažem konzumiranja nego korištenja i kontrole i nadzora. kad govorimo o rizicima, kad govorimo o incidentima onda je ujedno ovo jedno od, područje koje je gotovo kontaminirano, gotovo u pravilu incidentima koji se događaju jednako u računalnim sustavima pa po tome naravno ni Hrvatska nije izuzetak kao što nije izuzetak ni po čemu drugome. I naravno možda ne bi bilo ni dobro da je izuzetak. Provale na računala, računalne mreže, širenje malicioznih programa sve su to gotovo postale potpuno uobičajene u suvremenom svijetu. I samo su neki od primjera koji govore u prilog tezi koliko je važno, koliko je bitno uistinu izgraditi jedan integralni sustav sigurnosti informacija u zemlji. Naša postojeća pravna rješenja koja su zadržana u dvaju zakona, Zakona o zaštiti tajnosti podataka i Zakonu o sigurnosnim službama. Naravno ona su pokušala u okviru svojih potreba da tako kažem djelomice smanjiti i umanjiti rizike, stvoriti sustav koji bi primarno trebao funkcionirati ali jasno u skladu sa onim potrebama koje su ti zakoni imali. Naravno možemo sa punom sigurnošću kazati da je i naša dosadašnja praksa pokazala i tu je onaj dio koji se ne mogu u potpunosti složiti sa kolegom Ćosićem koji je kazao da ljudi kao faktor ipak rizika ne bi trebali biti navedeni u ovom zakonu. Pa naravno da su oni generatori svih incidenta koji se događaju da oni po naravi i karakteru stvari stvaraju problem i izazivaju ugrozbu sustava. Jer naravno da je i sva naša, sva naša iskustva govore upravo da su ljudi kojima su informacije bile dostupne, koji su bili zaduženi za obradu informacije, prijenos informacija ili za zaštitu informacija počesto bili razlog zašto su informacije završile na mjestu gdje nisu smjele završiti, zašto su se koristile u one svrhe za koje nisu bile namijenjene. A istovremeno ono što je u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko desetaka godina ili posljednjih 15-ak godina gotovo izrijekom slučaj informacije se nisu koristile tamo gdje su se trebale koristi. Naime sve informacije, posebno one koje imaju zajednički nazivnih zaštićene informacije one služe onima koji odlučuju u datom trenutku da imaju skup informacija na osnovu kojih ću u svakom vremenu u svakom vremenu moći donijeti najispravniju odluku. To se naravno uvijek reflektira najsnažnije na izvršne sustave vlasti. I upravo taj sustav suobraćanja među korisnicima informacija u Hrvatskoj nije i nije ni danas bio na potrebitoj razini na osnovu kojih se kao što je to slučaj u zemljama razvijene demokracije, a i razvijenih sustava korištenja informacija slučaj. Zbog toga bi naprosto uz ove dobre i nužne prijedloge da se u potpunosti u pravnom smislu odredi pozicija informacijske sigurnosti, da se odredi mjesto i uloga svih onih koji će biti u sustavu te informacijske sigurnosti, da se pozicionira ta informacijska sigurnost kako je predloženo u okviru Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost. Bilo bi dobro da u ovom prijedlogu zakona se pokuša osmisliti na koji način da oni koji bi trebali koristiti ta znanja kroz informacije uistinu i koriste. Naime, dosadašnje suobraćanje sustava informacije, posebno kad su u pitanju službe, posebno kad su u pitanju bez obzira na koji način je dolazila informacija u tehničkom smislu do onih koji su korisnici informacija to korištenje počesto nije bilo na tragu kvalitete informacije koja se je posjedovala. Znači jedna šira naobrazba da tako kažem u smislu shvaćanja na koji način koristiti informacije i što je smisao stvaranja integralnog sustava o informacijama je nešto što je presudno za naše društvo. I naravno jedino institucionalizacija tih odnosa, a ne pojedinačno shvaćanje može doprinijeti da izgradimo sustav u kome će –informacija biti dobro, a ne nužno alat za mogući incident. Jer kod nas se događalo opet da je dobra informacija ustvari bila alat za stvaranje incidenta, bilo putem plasiranja medijima, bilo putem zlouporabe za političke svrhe, bilo putem odavanja te informacije koja je koristila nekom drugom, bilo da se radilo o vojnom, sigurnosnom ili gospodarskom aspektu. U svakom slučaju ova tema nije do kraja i na najkvalitetniji način ugrađena u naš sustav funkcioniranja, ni političkog, ni gospodarskog, ni sigurnosnog. I onda se počesto najvažnija tema o kojima se raspravljalo kad je meritum ovoga u pitanju su incidenti, ekscesi, odavanje i uglavnom u svakom slučaju jedan potpuno negativistički pristup koji je zatamio ustvari osnovnu funkciju imanja dobra kao što je informacija. da ukupno čovječanstvo nije uložilo toliko truda u niti jednu aktivnost kao što je aktivnost pripreme, skupljanja, obrade i zaštite informacija kao dobra. Prema tome, iz toga proizlazi jedna velika odgovornost koja se nameće ne samo kroz ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju koji naravno se može i treba se popraviti, posebice u ovim neću reći pravnim okvirima, ali institucionalnim okvirima radi pozicije da može ozbiljno djelovati. Nadalje, da se pokušam referirati na sam prijedlog zakona. Naime, u prijedlogu zakona dominira nacionalna sigurnost, odnosno suština je naprosto opisana u članku 1. stavka 2. Tako da se taj stavak 1. članka pojavljuje čak 21 puta u ovih 21 članaka. Znači pojavljuje se 21 puta u 21 članaka koliko ih ima. Zbog toga se naravno postavlja pitanje da li je to operacionizacija dugoročnog cilja utvrđenog nacionalnim programa informacijske sigurnosti Republike Hrvatske, a to je razvoj informacijskog društva bez čega će biti upitna bilo kakva gospodarska perspektiva Republike Hrvatske u idućem desetljeću. Znači vrlo jasno sada pokušavam kazati ono što sam u uvodu govorio, na koji način u samom zakonu moramo pojačati onu glavnu smisao ovog zakona, a to je razvoj informacijskog društva kao preduvjeta gospodarske perspektive Republike Hrvatske i to je ustvari ključna riječ. Naravno da bi se to na takav način učinilo i postiglo, nužno je osigurati i tehničku i poslovnu sigurnost. Tehnička sigurnost predstavlja sigurnost prijenosa i zaštita sadržaja od neovlaštenog pristupa i osigurava se hardverskim i softverskim rješenjima. To je područje suradnje stručnjaka za sigurnost pružatelja telekomunikacijskih usluga i inžinjera za sigurnost u organizacijama naravno i poduzećima i ustanovama korisnika telekomunikacijskih usluga. Mi držimo da je ova tehnička sigurnost mora biti posebno naglašena i vrlo precizno definirana u samim pozicijama ovog zakona. Poslovna sigurnost svodi se na osiguravanje vjerodostojnosti sadržaja i nedvojbenog prepoznavanja pošiljatelja sustava javnog i privatnog ključa. To se osigurava elektroničkim potpisom. Poslovna sigurnost preduvjet je za širu primjenu elektroničkog poslovanja. Elektronički potpis ovjeravaju ovlašteni izdavatelji certifikata, a to je za nas u Republici Hrvatskoj za sada samo FINA. Ona ima opremu i izdaje certifikate za elektroničke potpise po vrlo prihvatljivim cijenama. O elektroničkom potpisu u Republici Hrvatskoj postoji zakon koji je usklađen sa preporukama Ako treba još nešto usklađivati, onda o tome i nadalje brigu treba voditi FINA. Može se reći da na nacionalnoj razini postoje zakonski i tehnički uvjeti za širu primjenu elektroničkog poslovanja. Glavni problem je što gospodarstvo malo zna o potencijalima elektroničkog poslovanja, vrlo malo i vrlo je oskudna primjena upravo tog poslovanja koja je preduvjet valorizaciji svega ovoga o čemu govorimo. Postoje također o tome istraživanja koja su provedena po narudžbi i na zahtjev Hrvatske gospodarske komore i ureda za elektronsku Hrvatsku, a javna uprava ne pruža usluge koje bi bile od koristi gospodarstvu i građanstvu i to je ustvari naša sadašnja slika stanja koja je negativna i sam zakon naravno neće moći u bitnoj mjeri to popraviti. I upravo u tom smislu treba redizajnirati poslovne procese u državnoj upravi i javnim službama. Mi u klubu HSS-a držimo da je dobrodošao ovaj prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti. Mislim da između jednog i drugog čitanja se može u značajnoj mjeri popraviti ova nedominacija primjene ili na koji način valorizirati informacijska dobra, da se mogu pojačati institucionalne pozicije koje pomalo nedostaju i skrivaju se unutar ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost i da bi na taj način mogli doći do kvalitetnog zakona koji će naprosto prije svega za gospodarstvo otvoriti one perspektive koje on treba otvoriti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba HSP-a, gospodin zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege! poštovani državni tajniče. Znam da vam nije lako jer vidljivo je da ovaj prijedlog zakona nije pisalo Ministarstvo pravosuđa nego je pisala Obavještajna zajednica, to je vidljivo iz numeracije stranica i opet ukazujemo Vladi da je očito nužno da je očito nužno imati u Vladi osobu, ministra, potpredsjednika Vlade koji će biti zadužen za Obavještajnu zajednicu, za cijeli ovaj sustav. Naime oni imaju numeraciju kao što je vidljiva, jedan, ima 24 ukupno stranica i onda oni to numeriraju 1/1, 1/2 itd. kako ide. Ali ajmo se mi vratiti na ove zakonske tekstove. Žao mi je, slušao sam i kolegu Markova i kolegu Ćosića, ali nisu rekli ono što je najvažnije kazati, što ću ja u ime Hrvatske stranke prava kazati. Naime temeljna poruka prijedloga Zakona o sustavu informacijske sigurnosti je ta da ćemo u najboljem slučaju, naglašavam najboljem slučaju, u travnju 2009. godine zakonski, odnosno pravno uspostaviti novi sustav informacijske sigurnosti. Znači u najboljem slučaju u travnju 2009. godine imati ćemo zakonske okvire, odnosno pravne okvire za uspostavu informacijske sigurnosti. Da je tome tako, pogledajte prijelazne i završne odredbe koje vam sve govore o tome tko treba donijeti podzakonske propise i u kojem roku pa ćete vidjeti jednostavno da je tome tako. Prvo znači Vlada treba donijeti uredbu o mjerama sigurnosti i to u roku od 9 mjeseci. Onda uredbu o poslovima središnjih državnih tijela informacijske sigurnost, rok je za taj dio 18 mjeseci i onda ima dalje uredbu o poslovima koordinatora informacijske sigurnost, rok za donošenje je 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Sada idemo dalje, podzakonski propisi koji vam govore o tome kada će se donijeti ostali pravilnici pa će vam odmah sve biti jasno. Pogledajte članke 19. odnosno 20. Veli Zavod za sigurnost informacijskog sustava donijet će pravilnik iz članka 9. u roku od 15 mjeseci. E sada tijela ova o kojima je gospodin Markov govorio, oni će u roku 18 mjeseci pa onda ostala tijela u roku 15 plus 3 plus ovaj dio veli s rokom provedbe od 6 mjeseci. Znači podzakonski će to biti uspostavljeno ako se budemo pridržavali rokova, a znamo da su za Vladu i ministarstva svi rokovi instruktivni. Oni su uvijek instruktivni, imamo većinu propisa gdje je utvrđeno da će Vlada, odnosno nadležna ministarstva, pravne osobe kako je ovdje kazano donijeti odgovarajuće propise, ali oni to ne donose i ti rokovi su instruktivni. Znači, pod uvjetom da Vlada, nadležna tijela koja su predviđena za donošenje podzakonskih propisa se pridržavaju rokova u zakonu, imat ćemo pravno uspostavljen sustav, pravno kažem, ne organizacijski, nego samo pravno. Imat ćemo ga uspostavljenog u travnju 2009. godine, ali kažem pod najboljim uvjetima. I što, o čemu mi onda danas govorimo? O nečemu što će biti kao takvo pravno uspostavljeno 2009. godine u travnju i mi sad govorimo ovdje kako je to bitan iskorak, kako smo mi tu napravili nešto ogromno. Ma šta smo napravili ljudi moji? Što smo napravili da mi danas donesemo ovaj Zakon pa da uspijemo skratiti te rokove, nek to bude u travnju, ne u travnju, nego nek bude u ožujku 2009. godine. Nismo ništa napravili. Znači ajmo mi sad otvoreno porazgovarati ako hoćemo imati učinkovit sustav informacijske sigurnosti kako i na koji način ćemo to napraviti. Na ovaj način nećemo sigurno napraviti s obzirom da je ovim Zakonom, što je samo utvrđeno? Dati su, prije svega pojmovnik je dat u članku 2. što je prepisano iz literature vezano za obavještajnu zajednicu i za ovaj dio sigurnosti. Jedino je kazano članak 5. da je Ured vijeća za nacionalnu sigurnost središnje državno tijelo, što je u redu. Također kazano je u članku 8. da je Zavod za sigurnost informacijskih sustava također središnje državno tijelo i kazano je da poslove prevencije i uklanjanja problema vezanih za sigurnost računalnih …/Govornik se ne razumije./… u Republici Hrvatskoj obavlja nacionalno tijelo za prevenciju i odgovor na računalne ugroze, u daljnjem tekstu …/Govornik se ne razumije./… E samo je to kazano u ovome Zakonu i onda se prešlo na prijelazne i završne odredbe u kojima je kazano kad će se donositi podzakonski propisi. Prema tome, mogli ste to i skratiti, kazati da Hrvatskoj treba Zakon o informacijskoj sigurnosti, ali donijet će se i kakav će biti o tome nek odlučuje Vlada Republike Hrvatske i sva nadležna tijela, sigurnosne službe, Ured vijeća za nacionalnu sigurnost i sve pravne osobe koje su ovdje kao takve nominirane. Prema tome, ovo je vrlo loša poruka i za Hrvatski sabor i za hrvatske građane kako i na koji način mi mislimo uspostaviti sustav informacijske sigurnosti. sad je posebno još zanimljiva stvar i ne znam ako ste čitali, a znamo kakav je bio tekst Zakona o tajnosti podataka, ali situacija može biti još gora. gora. Znači prema Zakonu o tajnosti podataka koji smo obavili prvo čitanje vidljivo je da se sve i svašta može staviti, klasificirati kao tajni podatak, ali idemo dalje. Ovdje se predviđa i to, veli prema tome važno je uočiti i da podaci kaže koji nisu klasificirani mogu imati veliku važnost pa se i za njih primjenjuje odgovarajući skup mjera i standarda koji služi očuvanju svojstva cjelovitosti i raspoloživosti podataka. Znači, ama sad sve može biti kao takvo spriječena dostupnost javnosti i informacijama. Prvo, imamo znači u Zakonu o tajnosti podataka da i općine i gradovi i županije i svi mogu utvrditi da je neki podatak kao takav se treba, odnosno mogu ga klasificirati s određenim stupnjem javnosti. A sad ovdje idu dalje, pa kažu ipak nešto može biti važno, pa kao takvo treba čuvati bez obzira što je možda netko zaboravio to klasificirati. Prema tome, to su dosta loše poruke u smislu onoga što svi u Hrvatskoj hoće. Svi u Hrvatskoj hoće da imamo obavještajnu zajednicu koja će stručno i profesionalno raditi svoj posao, da imamo obavještajnu zajednicu koja će postupati prema zakonskima propisima i da s druge, s treće strane imamo, da hrvatski građani imaju punu sigurnost da se neće zlorabiti tajne službe u smislu kršenja ljudskih prava ili nekih drugih prava i sloboda građanskih, ali na žalost vidljivo je da se tome treba, da tome na žalost ne odgovara ni ovaj Zakon niti imamo. E sad idemo na onaj dio što bi zakon u biti trebao regulirati. To se kaže i u ovome. Kaže novi zakon bi trebao regulirati 5 sigurnosnih područja za razvoj mjera i standarda informacijske sigurnosti, sigurnosna provjera osobe, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informacijskog sustava i sigurnost vanjske suradnje, industrijska sigurnost. I što je od ovih 5 područja, što je u zakonu regulirano? Ništa. U zakonu ništa nije regulirano ni za jedno ovo područje, a hoćemo li donijeti zakon gdje će to biti regulirano onda ta područja razradimo. Reguliramo sigurnosnu provjeru osoblja. Imali smo slučaj Jadranka protiv Jadranke vezano za onaj savjet za civilno društvo, za razvoj civilnog društva. Znamo kako je napravljeno, ali ista je situacija bila sa podzakonskima propisima da je kazano da će Vlada donijeti, Vlada nije donijela, pa smo vidjeli što se dogodilo. Čak je bila upozorba iz Europske Komisije na ovu problematiku. Pa hoćemo li mi regulirati sigurnosnu provjeru? Ako hoćemo onda regulirajmo pa odredimo zakonski koji krug osoba kao takav može biti da će proći sigurnosnu provjeru i to koje će proći djelomično sigurnosnu provjeru, tko će proći potpunu sigurnosnu provjeru i kako, na koji način građani, hrvatski građani koji se natječu ili za državnu upravu ili negdje drugdje unaprijed moraju znati da će kao, ako se natječu za takvo neko radno mjesto da će se nad njima provesti sigurnosna provjera. Prema tome, ajmo odrediti pravila igre unaprijed, odredimo jasna pravila igre i na taj način ćemo spriječiti sve ove slučajeve kao takve koji su se javljali i koji su bacali loše svijetlo na rad sigurnosnih službi iako u ovom slučaju kažem kao mnogim drugima sigurnosne službe uopće nisu krive, nego su morale postupati po nalozima nadležnih tijela. E sad smo kod toga pitanja. E sad tko je nadležan tražiti sigurnosnu provjeru i za koga? Da li može jedan ured tražiti sigurnosnu provjeru za savjet koji imenuje Vlada? Ne može. Jer to treba Vlada tražiti ili osoba koja je u Vladi zadužena za taj dio. Ne možemo mi ovdje kao saborski zastupnici recimo tražiti sigurnosnu provjeru za radnike koji će obnavljati sud u Osijeku, je li tako? A da li radnici koji će obnavljati sud u Osijeku moraju proći sigurnosnu provjeru? Moraju. A zašto moraju proći? Zato što su zgrade sudova određene kao zgrade od sigurnosne važnosti za Hrvatsku, a čak i za područje obrane ako se gledaju drugi propisi. A tko to treba tražiti? Treba tražiti Ministarstvo pravosuđa. I kad je bilo u javnosti ta priča Ministarstvo pravosuđa šuti, a ono je ovlašteno tražiti takvu situaciju. Tko je ovlašten tražiti sigurnosnu provjeru za radnike koji rade, obnavljaju recimo zgrade Ministarstva vanjskih poslova? Imali smo odnosno Europskih integracija i vanjskih poslova, imali smo tu situaciju. Ministarstvo vanjskih poslova. A vidjeli smo kakva je bila situacija da su se tamo šetali ljudi, otvoreno je gradilište. I svi se čude kako je moguće, što je bio slučaj i

Dobije se popis i provede se prvo provjera kroz onu bazu podataka kažnjavanja, je li kažnjavan, nije kažnjavan, vodi li se postupak ili ne? E, sad ovisno dalje o tome gdje se takav radnik, koji to radi može doći u u posjed ili pristup svemu, onda će se vidjeti, ali tu se …/Govornik se ne razumije./… da li će se ići i dubinska provjera odnosno djelomična, ili će se ići potpuna provjera. Prema tome, odredimo pravila igre. Znamo kako se to radi. I nemojmo ovdje prodavati toplu vodu. I posebno je prodavanje tople vode ne znam, zašto vam je to uopće trebalo. Veli da je bit veli ovoga zakonskoga prijedloga, utvrditi hijerarhiju propisa informacijske sigurnosti. Zanimljivo! Ili da kaže, i onda to ne znaju dobro ni navesti. Što je još gore. Veli prvo, nacionalna politika, onda idu na uredbe, pravilnike, interne akte za nadzor i provedbu. A di su vam zakoni? Prema tome, nemojte nam govoriti da nešto uređujete. Ne uređujete ništa. Ako hoćete urediti, uredite ovako kako kaže klub HSP-a i onda ćemo imati zakonski propis koji će odgovoriti na sve ove stvari. Imat ćemo informacijski sustav sigurnosti i pomoći ćemo i Sigurnosno-obavještajnoj zajednici. I pomoći ćemo hrvatskih građanima. Ali regulirajmo to ljudi! A nemojmo dopuštati ovu varijantu, da se kaže donosimo zakon, a sve ostalo će urediti Vlada, ministarstva, središnja tijela, pravne osobe. A kad će u najboljem slučaju u roku 24 mjeseca, ali od dana stupanja na snagu zakona. Pa kud to vodi?

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege! Klub IDS-a ne može podržati ovaj Prijedlog zakona o sustavu informacijske sigurnosti iz više razloga. I ako se u nekim segmentima do drugog čitanja radikalno ne promjene. Problemi koji bi mogli proizaći iz ovog prijedlog zakona su ogromni, pa se ne može olako pristupiti donošenju ovog zakona. Evo, ja ću navesti samo tri segmenta koja su loše riješena u ovom zakonu, a to je zaštita privatnosti. Tko će raditi aplikacije već se unaprijed znači dodjeljuje nekome posao i kaznene odredbe za zlouporabu nisu riješene. Ovaj zakon će se primjenjivati na široki spektar ljudi, odnosno na državna tijela, na tijela jedinica lokalne samouprave te na pravne osobe sa javnim ovlastima. Znači, na sve one koji koriste klasificirane i neklasificirane podatke, te na pravne i fizičke osobe koje ostvaruju pristup ili postupaju sa klasificiranim i neklasificiranim podacima. U članku 3. ovoga prijedloga navodi se da je potrebno donijeti nacionalnu politiku informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj kao temeljni dokument informacijske sigurnosti, jer bi ona trebala utvrditi "temeljne ciljeve, načela i dosege primjene informacijske sigurnosti koja je nužna za sustavno kreiranje i provedbu mjera i standarda sigurnosnih područja informatičke sigurnosti". Zato je po nama trebalo biti logično da se najprije donese nacionalna politika informacijske sigurnosti a onda paralelno da se donose zakoni. Zakon o informacijskoj sigurnosti, Zakon o tajnosti podataka te Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske. Znači, da bi bilo dobro da su sva ova tri navedena zakona, da se zajedno raspravljalo na našoj sjednici, kako bi se stakla cjelovita slika o ovom iznimno važnom području, te da bi se izbjegli eventualna preklapanja ili ponavljanja. Ali isto tako da bi se uskladili predviđeni rokovi za donošenje pojedinih podzakonskih akata. Evo primjera. Od članka 16. do 12. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske uređuje se djelokrug, način postupanja i ustrojstva Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost koji se onda u većem dijelu prepisuje u ovaj prijedlog zakona. To imate u članku 5. Također se člankom od 13. do 17. uređuje djelokrug i ustrojstvo Zavoda za sigurnost informacijskih sustava koji se opet ponavlja u većem dijelu ovog prijedloga zakona. Postavlja se pitanje, jesu li se mogla izbjeći ova ponavljanja, odnosno jednim zakonom u potpunosti definirati djelokrug i ovlasti navedenih tijela? A u drugome detaljnije razraditi pojedina područja kao što su provedba informacijske sigurnosti ili nadzor informacijske sigurnosti? A ne rješavati važna pitanja kao što je npr. ograničenje uporabe podataka u tijelima javne vlasti i pravnim osobama kroz kroz podzakonske akte. Naime, ovaj prijedlog zakona predviđa donošenje cijelog niza vrlo složenih podzakonskih akata odnosno propisa informacijske sigurnosti od kojih pojedinih trebaju se donijeti u roku od 18 mjeseci od donošenja zakona. To je npr. Pravilnik o provedbi i Pravilnik o nadzoru mjera i standarda informacijske sigurnosti, dok se Pravilnik o standardima sigurnosne provjere osoblja, Pravilnik o standardima fizičke sigurnosti i sigurnosti podataka, kojim se reguliraju standardi zaštite tajnosti i ograničenja uporebe klasificiranih i neklasificiranih podataka u tijelima javne vlasti i pravnim osobama koje donosi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, oni to trebaju donijeti u roku od 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Znači, da ćemo imati najmanje duplo podzakonskih akata nego što uopće imamo članaka u samome zakonu. Mislim da to nije dobro. A imali smo do sada iskustva da nikada nismo mogli dobiti podzakonske akte na uvid jer je to nekakva tajna. Pravilnici se u pravilu skrivaju. Znači, najprije po nama se trebala donijeti nacionalna strategija a onda Zakon o sigurnosnim službama, Zakon o tajnosti podataka, informacijskoj sigurnosti i sigurnosnoj provjeri. Jer, sad će se donijeti svi drugi zakoni a nacionalna strategija na kraju. Znači da će ovi svi sami sebi donositi strategiju po kojoj će raditi. Čini mi se da su se malo poremetili redoslijedi. Nadalje, iako se kroz cijeli zakon spominju NATO i Europska unija i njihovi standardi i kako je potrebno da se mi usklađujemo sa njihovom stečevinom i praksom, i Europske unije i NATO-a ovaj zakon ne nosi oznaku P.Z.E. što još dodatno dovodi u sumnju razloge donošenja ovog zakona na ovakav način koji nam je predložen. Isto tako, mi u IDS-u smatramo da je ovo na neki način i politički zakon, barem u nekim dijelovima. Zašto to govorim? Zato što cjelokupni posao implementacije ovog zakona, ispuštanja, delegiranja na lokalnu samoupravu radit će dvije državne firme a sigurno ne možemo izbjeći da kažemo da te firme u Hrvatskoj vode ljudi iz HDZ-a. Pa onda mi se čini da je to puko zbrinjavanje i osiguranje posla tim firmama i tim ljudima koji su na vodećim položajima tih firmi. A to da budemo precizni to su APIS i FINA. FINA znamo da je izgubila veliki dio poslova jer su banke preuzele poslovanje što se tiče trgovačkih društava i fizičkih osoba odnosno obrtnika a APIS je državno poduzeće koje je osnovano zajedno sa gradom Zagrebom. Ima 250 zaposlenih, to je bivši Zavod za informatičku djelatnost, koji i sada održava aplikacije za ministarstva ali ga grad Zagreb kao suosnivač ne koristi jer su prilično skupi. Jedino isto što je jako važno po našem mišljenju da u zakonu nije riješeno pravo na privatnost podataka što po nama zadire duboko u poštivanje ljudskih prava. Zna se da se to može riješiti na razne načine i vrlo jednostavno kodovima, lozinkama odnosno paswordima kao što je to već riješeno u nekim zemljama Europske unije koje čak primjerice u Estoniji glasaju na izborima a svejedno im je zagarantirana privatnost isto tako u Velikoj Britaniji. I mislim da nisu dobro odnosno nisu nikako razrađene kaznene odredbe za zlouporabu u ovome zakonu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Teško je ovdje sada s pouzdanjem reći što je zavelo predlagatelja, da li silina i raskoš njegova političkog talenta ili potpuno nepoznavanje teme koju obrađuje. Tek ovaj bi zakon trebao pisati isponova. Zakon je pun nejasnoća. Umjesto da uvodi red u područja na koja se odnosi on stvara zbrku i konfuziju. Prva se nejasnoća javlja već kod naziva zakona. Informacijski sustav je svaki komunikacijski, računalni ili drugi elektronički sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose tako da budu dostupni i upotrebljivi za ovlaštene korisnike s pravom, kaže predlagatelj. Pa umjesto da svoj prijedlog jasno i logično nazove Zakon o sigurnosti informacijskih sustava jer o tome je ovdje riječ on ga naziva Zakon o sustavu informacijske sigurnosti. Time se počinje stvarati zbrka pojmova koja ovaj prijedlog prati od početka do kraja. Posve je očito da se ovdje radi o nekakvom prijevodu, ne znamo kojega teksta ni s kojeg jezika i da je onaj tko se prevođenja prihvatio niti poznaje materiju na koju se tekst odnosi niti poznaje jezik na koji prevodi upravo hrvatski jezik, pa mu je poduhvat potpuno neuspio. Pojmovi koji se u njemu iznose nemaju svoje zorove ni jasna značenja pa je posve nejasno na što predlagatelj uopće misli. Tako već prva definicija kaže da je informacijska sigurnost skup mjera i standarda. standarda. Sigurnost uopće pa tako i ona informacijska može biti stanje nekog sustava a ne skup mjera, kao što je zdravlje stanje organizma a liječenje skup mjera koje se poduzimaju da se povrati narušeno zdravlje. S tako pogrešno definiranim pojmovima gdje se nejasno nejasnim objašnjava dobivamo jedan galimatijas koji zapravo ne znači ništa. Nejasan je i obuhvat zakona, tj. nije posve jasno na koga se zakon odnosi. Naime, u uvodnome dijelu u kojem predlagatelj iznosi ocjenu stanja i svoj motiv za predlagatelja zakona kaže se kako je nacionalni program obuhvatio planiranje mjera informacijske sigurnosti za različite stupove vlasti, izvršnu, zakonodavnu i sudbenu te za različite razine vlasti, državnu i lokalnu, a onda posebno još i za javne institucije, građanstvo i privatni sektor. Pri tom je način propisivanja te sadržaj i opseg mjera bitno različit i primjeren potrebama svakog od ovih segmenata društva. Uistinu, tako bi i trebalo biti. Međutim, u samom zakonu u članku 1. kaže se da se ovaj zakon primjenjuje na državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te na pravne osobe s javnim ovlastima koje u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke. Na stranu što je tekst nepismen, što predlagatelj ne zna da se u hrvatskom jeziku glagol koristiti upotrebljava isključivo u svom povratnom obliku. Dakle, koristiti se nekim ili nečim a ne koristiti nekoga ili nešto. To je ovdje manje bitno. Ali proširiti obuhvat zakona, proširiti njegovu primjenu na sve i svakoga suprotno nacionalnom programu uistinu je nedopustivo. pa ne može se ista razina zaštite informacijskog sustava primjenjivati na Vladu, Ministarstvo obrane, unutarnjih i vanjskih poslova, na Glavni stožer oružanih snaga i na Grad Koprivnicu na primjer. dakle potpuno pogrešno strukturiran. On bi morao imati posebne i jasno odijeljene glave. Zaštita informacijske sigurnosti u tijelima izvršne vlasti. Zaštita informacijske sigurnosti u tijelima zakonodavne vlasti. Zaštita informacijske sigurnosti u tijelima sudbene vlasti. U javnim institucijama. U privatnom sektoru i u građanstvu. A onda bi u svakoj od tih glava trebalo jasno i precizno naznačiti. Sadržaj i opseg mjera da bi se postigla i održala informacijska sigurnost. Te mjere moraju s jedne strane biti efikasne da bi se postigao cilj, a s druge strane ne smiju prelaziti granice ljudskih prava i sloboda kada je riječ o zaštiti informacijske sigurnosti u građanstvu niti građanskog prava da se dođe do informacije kada je riječ o tijelima s javnim ovlastima. Takve podjele u zakonu nema. Sve je tu strpano u jedan lonac pa se kuhanjem dobila gusta i mutna juha, antipatična i neprobavljiva. O nekim od sastojaka te kaše ne znamo ništa. Na početku se definiraju pojmovi koje uopće ne treba definirati jer su posve jasni. Kao što je to pojam informacijskog sustava. Ali se nigdje ne definira pojam na primjer koordinatora informacijske sigurnosti koji se u zakonu pojavljuje iznenada u članku 16. kao svojevrsni «deus ex mahea». Što bi taj pojam trebao značiti i koje su ovlasti tih komesara informacijske ere ostaje potpuno nejasno. Znamo samo da će temeljem njihova mišljenja središnje tijelo za informacijsku sigurnost moći pokretati postupak utvrđivanja odgovornosti za propuste. A tko je središnje tijelo? Ni manje ni više nego Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. To je tijelo dio obavještajnog sustava u ovoj zemlji. Znači obavještajni će aparat tajne službe utvrđivati odgovornost građana ove zemlje ako neki tamo koordinator informacijske sigurnosti o kojem ne znamo ništa napiše nepovoljan izvještaj. A u kojim će to tijelima djelovati ti koordinatori? Gdje će to oni provoditi nadzor? U svim onima u kojima silom ovog zakona ne djeluju obavještajne službe direktno. A gdje to one djeluju direktno? To piše u članku 16. Nadležne sigurnosno-obavještajne agencije nadzor provode u tijelima državne uprave. Znači ne samo u ministarstvima nego i u različitim državnim uredima i zavodima. U Zavodu za zapošljavanje na primjer, u Zavodu za zaštitu spomenika kulture ili Hidrometeorološkom zavodu Hrvatske. Ali i u državnim uredima po županijama i uredima Grada Zagreba koji ima položaj županije. Svugdje će tu agenti S.O.A.-e moći vršljati po računalima kako hoće i svoje izvještaje slati u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost koji će onda poduzimati postupak utvrđivanja odgovornosti za propuste. Prestrašno. Ovo je apsolutno nedopustivo. Ovaj je zakon opasan. On neće dovesti do sigurnosti informacijskih sustava nego do potpune nesigurnosti građana koji će biti izloženi kontroli obavještajnih agencija i famoznih koordinatora informacijske sigurnosti koji nisu ništa drugo nego svojevrsni agenti pripadnici jer i oni svoje izvještaje šalju Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ja neću ovdje spekulirati o tome je li namjera predlagatelja loša ili je ovaj Prijedlog zakona samo posljedica potpunog nesnalaženja u temi, ali bilo ovako ili onako njega se ne smije pustiti u drugo čitanje. Bilo bi to potpuno neodgovorno. Da ni sam predlagatelj nije siguran u kvalitetu zakonskog prijedloga pokazuje činjenica što je on već bio u dnevnom redu Sabora i to u svibnju prošle godine. Ali je povućen iz procedure. No nažalost ni njegova dorada nije uspjela. Treba li Hrvatskoj Zakon o sigurnosti informacijskih sustava? Treba. Mogućnost upada u informacijske sustave državnih tijela ali i informacijske sustave kojima se svakodnevno koriste građani predstavlja prijetnju ne samo za državu nego i za građane. Te sustave treba zaštititi. O tome nitko ne dvoji. Ali to se jednostavno ne može raditi na ovakav način. Prema tome do kvalitetnog zakonskog teksta nećemo doći popravljajući ovaj do drugog čitanja. Jednostavno zato što je on tako pogrešno strukturiran, tako mutan i nejasan i u toj tami koju proizvodi tako opasan da ga je popraviti jednostavno nemoguće. Odbijmo ga u ime pameti, u ime zaštite ljudskih prava i sloboda, u ime odgovornosti prema državi. U ime poziva koji smo prihvatili obavljati onda kada smo izabrani za zastupnike građana ove zemlje. Klub SDP-a će to učiniti. Hvala. Na redu je Klub HNS-a gospodin zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo zadnji put kad smo raspravljali o jednom dijelu ovog Zakona, a radilo se o prvom dijelu. Tako je to i rečeno. I tako i u obrazloženju piše. To je Zakon o tajnosti podataka. Kad sam krenuo u svoju raspravu onda ste gospodo iz HDZ-a bukom i galamom me spriječili da raspravljam o tome. Nadam se da ćete mi danas dozvoliti da nešto kažem o ovom prijedlogu. Slažem se u potpunosti sa onim što je rekao kolega Pero i kolega, kolega Kovačević i kolega Stazić i sve one primjedbe koje su iznijeli u svakom slučaju stoje. Klub HNS-a neće podržati ovaj zakon, ovaj Prijedlog zakona i ovo prvo čitanje i nismo uopće da to uđe u drugo čitanje jer smatramo da ovaj zakon zajedno sa Zakonom o tajnosti podataka predstavlja ustvari Zakon o cenzuri. Dozvolili smo u Zakonu o tajnosti podataka nekom običnom činovniku, bilo kojem u ovoj našoj lijepoj domovini da određeni podatak proglasi tajnim, a vi znate da svi podaci ulaze u nekakve baze podataka koje su dio nekakvog informacijskog sustava i jedan klik na jednu kućicu koja piše «tajno», «vrlo tajno» ili ne znam kako smo to sve označili, to znači da je taj podatak sigurno se nikad nigdje ne smije pojaviti. A mi smo to omogućili bilo kojem činovniku u ovoj našoj zemlji. Znači gospodo ovo zajedno sa onim tamo predstavlja u svakom slučaju Zakon o cenzuri. A što se tiče samog ovog Prijedloga počeo bih sa onom pričom Europa i NATO. U samom obrazloženju koje je usput budi rečeno puno veće nego što je i sam zakon jer vjerojatno ste nas htjeli impresionirati sa svim onim stvarima koje ste naveli u obrazloženju i od nas napraviti nekakve male pokorne piunčiće koji će dići ruku za nešto što ima toliko veliko i toliko snažno obrazloženje potkrijepljeno sa NATO-om i sa EU-om i jednostavno ste mislili da ćemo samo dići ruku za to samo zato što ste vi to naveli u obrazloženju. Ako je već to usklađivanje sa nekakvom Europom zašto taj prijedlog zakona nema oznaku: Nema oznaku zato što to nema nikakve veze sa bilo kakvim usklađenjima jer po sadržaju, a o sadržaju su kolege prije mene govorili, ne vrijedi mi opće govoriti jer ustvari ga ni nema, osim onih par stvari koje se uvode nove. O samom sadržaju nema ništa. Jer sve će se urediti uredbama i pravilnicima. A sad bi vam što se tiče naših uredbi i naših pravilnika pročitao zastupničko pitanje kolege Dragutina Lesara koje je postavio predsjedniku Vlade gospodinu Ivi Sanaderu. Pitao je da mu se dostavi samo 3 stvari, a to je koje smo mi podzakonske akte donijeli u razdoblju od 22. prosinca 2003. do danas. Znači koje je Vlada donijela u zakonski predviđenom roku, koje je donijela van zakonski predviđenog roka i nije donijela usprkos zakonski predviđenom roku? I sad dolazi odgovor naše potpredsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor. I ona kaže, izvješće, ovako kaže, nije bila u mogućnosti prikupiti sve potrebne podatke za dostavu odgovora na predmetno zastupničko pitanje. Mi da vam budem iskren kad smo to vidjeli htjeli smo ovaj odgovor dati na vještačenje, jer smo mislili da netko tu nije normalan. Ako mi donosimo nekakve prijedloge, pravilnika, uredbe i ne znam čega sve ne da Vlada ne zna koliko toga je trebala donijeti. Tko je tu lud? Zašto smo to uopće upisali onda? A ovaj cijeli zakon koji danas, prijedlog zakona koji je trebao danas donijeti se svodi na pravilnik. A ne znamo ni koliko smo pravilnika u prošlosti trebali donijeti. Pa to je tragično, to je zbilja tragično. A sad bi se vratio na onu priču koju ponavljam kad god se e-Hrvatska pojavi ovdje u Saboru, a to je pitanje identifikacijskog broja za svakog građana u Hrvatskoj. Mi ga imamo. Zove se JMBG. Vjerojatno nam se ne sviđa zato što počinje sa "J". Ajmo ga promijeniti nek se zove bilo kako. Nazovimo ga, ne znam, ID, bilo šta. "H" stavimo naprijed, eto, HMBG. Ali gospodo, to je jedino što informatičari prepoznaju. To je jedino što u bazama u čitavoj Hrvatskoj funkcionira. Mi sad gospodin Šuker se hvali sa nekakvim glupostima o poreznom broju. Pa mi svi imamo svoje brojeve. Zar će korupciju riješiti uvođenje poreznog broja? Ako se želi riješiti korupcija moglo se rješavati i po JMBG-u. A da ne govorimo o tome da e-zdravstvo uvodi svoj broj. E-pravosuđe će uvesti svoj broj. E-gruntovnica će uvesti svoj broj. E-porezna uprava će imati svoj broj. I šta ćemo na kraju imati? Ništa gospodo. Imat ćemo brojeve koje nikad kako to gospodin Kirin kaže neće funkcionirati ni po horizontali ni po vertikali. I nikad to nećemo moći upariti i nikad nećemo znati šta imamo u sustavima, u informacijskim sustavima. I uz ovakav prijedlogu u svakom slučaju ne može klub HNS-a ovo podržati. Podržavamo sve one prijedloge koji su bili prije nas, a to je gospodo ovakvu glupost nemojmo dati da ide u drugo čitanje. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik u ime kluba HSLS-a, Kramarić. Hvala štovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Štovana državna tajnice, kolegice i kolege. Očito da bi predlagatelja ovoga zakona poslije svega ovoga što se govorilo u ime parlamentarnih klubova morao dobro razmisliti i kakav će jedan tekst zakona ponuditi za drugo čitanje. Jer očito da doista postoji čitav niz, odnosno dijelova tekstova koji svakako rješenja koja svakako izazivaju opravdanu skepsu kod nas zastupnika. Svakako, mislim ne treba previše govoriti o općim mjestima da se paradigma promijenila, da više ne samo da odavno ne živimo samo u Gutenbergovoj galaksiji, da ne živimo više ni u Klunoboj galaksiji, da doista … /Govornik se ne razumije./ … nova paradigma, nova znanstvena evolucija i da ovo informacijsko društvo postaje dio naše stvarnosti i da nije nimalo jednostavno pronaći prave odgovore i rješenja koja nude ovo ovo novo društvo. Ti izazovi su preveliki. A svakako jedno od način je i to da postignu jedan elementarni stupanj sigurnosti kako bi sačuvali i naš vlastiti dignitet. Kada se je tamo prije 30-ak godina u Americi počelo pričati o informatičkome pravo onda znam sjećam da su mnogi ljudi nije im bilo jasno o čemu se govori. Evo upravo to što se prije 30-ak godina tamo otvaralo kao problem i postavlja se i nama kao problem. I svakako da je ta informacijska sigurnost, da je temeljna pretpostavka razvoja suvremenoga društva. I nama se čini da Vlada već kasni sa prijedlogom ovoga zakona, jer veliki broj državnih tijela, radnih agencija i tijela lokalne i regionalne samouprave koristi informacijske tehnologije koje su relativno nezaštićene i kao takav su izvor mogućih zlouporaba. I na kraju konačno to i sam predlagatelj i priznaje na početku teksta na stranici 2. kaže da najveći broj tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj nemaju kadrovske resurse, to ću morati priznati da ne znam što znači ovo kadrovski resursi, da bi su tu trebalo ipak malo da ovaj birokratski jezik koji je ovako vrlo neprecizan ipak prilagoditi normama suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika, dakle i potrebna znanja za donošenje implementacije ovakvih mjera i standarda te propisa, koje još nije niti donio, ili su mjere zaštite … /Govornik se ne razumije./ … kroz vanjsku komercijalnu uslugu, kupljenu na tržištu bez jasnih kriterija tržišnih zahtjeva kao i upitne primjerenosti državnim potrebama. Zaključno se može reći da problem postoji na dvije razine. Prvo su kažem opet ti nedovoljni kadrovski resursi. I potrebna znanja za koncipiranjem sigurnosnih mjera za zaštitu podataka u većini tijela. A druga je da i pri definiranim standardima zaštite podataka veliki broj tijela nema nema stručno kadrovske potencijale za instrumentaciju, održavanje i unapređivanje zaštitnih mjera. I to je točna konstatacija i od te konstatacije zapravo treba i krenuti. Očito opet da ta nesretna edukacija i nesretna selekcija i kadroviranje koje kažem kod nas najčešće se se svodi prema principima podobnosti a ne stručnosti onda poslije toga htjeli ne htjeli moramo konstatirati upravo ove probleme sa nedostatkom stručnih i kadrovskih potencijala za instrumentaciju održavanje ili unapređenje bilo čega, a kamoli, a tek I svakako da … /Ne razumije se./ … da on predstavlja sigurnosni problem za Republiku Hrvatsku, ali ne samo što to nego kaže riječ je o vrlo skupom pristupu u kojem se na nekoordiniran i nesustavan način realiziraju i financiraju različita organizacijska i tržišna sigurnosna rješenja u tijelima državne Upravo ta nestandardizacija i ta uprava da to dosita uvijek ovisi o pojedincima koji nisu dovoljno educirani, zapravo oni određuju koja će se to tehnička i organizacijska sigurnosna rješenja primjenjivati u pojedinim tijelima. U takvom je kažem stanju Republika Hrvatska, ne može uspostaviti i osigurati minimalne zahtjeve informacijske sigurnosti na nacionalnoj razini što je opet pak temeljni zahtjev i kako NATO-a tako i Europske unije o aktualnim integracijskim procesima. I kažem i od te činjenice treba krenuti. Znači dijagnoza je postavljena, ona je surovo točna i dramatično točna, e sada da vidimo da li ono što se nudi da li je taj lijek koji bi trebao da ovo dijagnosticirano stanje promijeni na bolje, da li je on dobar. Ono što se na prvi pogled nada je u prijedlogu ovoga zakona to je i to u negativnom kontekstu po mišljenju kluba HSLS-a je dužina nekih rokova. Tako npr. spominje se 18 mjeseci za donošenje pravilnika o provedbi mjera i i standarda informacijske sigurnosti. 18 mjeseci to je godina i pol dana i to čim je to 18 to je najmanje onda barem još puta dva. Znači za donošenje tih uredbi i podzakonskih akta koji su relativno dugački. Isto tako ovaj zakon može bitno utjecati na integrirat osobnih podataka i na njihovu manipulaciju. Nemate dana da zapravo u novinama ne čitate da je netko uspio provaliti u sustav ovih biznis kartica, telefonije i čega sve ne. Upravo odmah da kažem da novo stanje stvara i te pretpostavke za manipulaciju ovih mogućnosti koje nam pruža ova digitalna tehnologija. Zatim ovaj prijedlog neprijeporno upozorava najviše na činjenicu, a to je potrebno ulaganje u znanje i obrazovanje jer se ponovo pokazuje da je neophodno imati visokokvalificirane, stručne i plaćene kadrove koji mogu na stručnoj razini provoditi, implementirati ovakve zakone. Nadalje članak 19. ovoga prijedloga zakona propisuje da će Vlada uz suglasnost Predsjednika Republike predložiti Hrvatskom saboru donošenje nacionalne politike informacijske sigurnosti opet u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Vezano za navedeno člankom 3. ovoga prijedloga zakona određuje se da je nacionalna politika informacijske sigurnosti u RH dokument kojim Hrvatski sabor utvrđuje temeljne ciljeve, načela i dosege primjene informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj koje je nužno za sustavno kreiranje i provedbu mjera i standarda informacijske sigurnosti u tijelima državne uprave. Nama se čini da smo ipak stvari obrnuli, da se ide, da bi bilo logičnije da se prvo donese nacionalna politika informacijske sigurnosti za Republiku Hrvatsku, a tek onda da se krene u izradu zakona. Volio bih vidjeti argumentaciju zašto prvo zakon, a tek onda nacionalna politika informacijske sigurnosti. Pri donošenju ovoga zakona trebalo bi obvezno voditi računa da on bude konkretan u smislu da se točno zna kojim se informacijama i podacima ne bi smjelo imati pristup kako primjena Zakona o pravu na pristup informacijama ne bi dovodilo do toga da naša tijela više ne znaju što smiju, a što ne smiju dati. Mi smo kao društvo itekako senzibilizirani na upravo ovo,

kada bi tu transparentnost na neki način trebalo i demonstrirati onda doista se ovdje stvara se jedan rašomon i onda upravo o arbitrarnosti, o nečijoj arbitrarnosti ovisi o tome što će biti tajno a što neće biti tajno. Kažu da su uvijek za uspjeh nekoga društva ova arbitrarna kud i kamo opasnija, čak i od autokratskih. kada se ipak neke stvari unaprijed znaju, a ovo kod arbitrarnih se pravila igre se mijenjaju doista svaki puta. Nikada neznate kao stavimo pravila igre da se ne smije igrati rukom a onda negdje u 15-toj minuti netko ipak drugi odluči da se može igrati rukom, onda znate što nastupa. Isto tako po našem mišljenju potrebno je što prije donijeti zakon, novi zakon o tajnosti podataka koji je u Saboru prošao prvo čitanje, a koji bi opet na suvremen i međunarodno prihvaćen način tretirao pojmove klasificiranih i neklasificiranih podataka u državnim tijelima i kao i kao i načela pristupa tajnim podacima jer postojeći zakon stvara uistinu lošu percepciju u pristupu tajnosti podataka i razumijevanju onoga što je privatno, a što je tajno od informacije u državnim tijelima. imamo previše tih negativnih slučajeva i mislim da je doista potrebno učiniti dodatni napor kako bi upravo i ova, se ta loša percepcija građana što je prije promijenila. to je jedan od onih razloga na čemu će klub HSLS-a inzistirati, da bi prvo trebalo donijeti nacionalnu politiku informacijske sigurnosti za Republiku Hrvatsku a koja bi onda zapravo bila polazište, jedno teorijsko polazište za davanje osnovnih smjernica za navedene zakone. Zato kažem

semantike, sintakse, naizgled ovako mogu izgledati ovako banalni ali obično se iz semantičke zbrke … onda zapravo rađati tekstove koji također nose dodatnu zbrku i kažem bio bi sklon da do drugog ovo smo prvo čitanje, ovaj tekst primili k znanju, a za drugo čitanje doista jedna radikalna promjena i potpuno druga, redefiniranje onoga što se ovim Zakonom o sustavu informacijske sigurnosti želi postići za što kažem da postoji konsenzus u ovome Parlamentu jer na kraju krajeva mi smo odgovorni ljudi upravo i za funkcioniranje ovog prevažnog segmenta našega društva, ali bojim se da sa ovakvim prijedlogom se to ne može postići tako da drugo čitanje mora biti zapravo ili jedan poseban novi tekst i bilo bi kažem što prije još razmisliti o ovoj ideji da idemo prvo sa ovom nacionalnom politikom informacijske sigurnosti a tek onda da se donose zakoni kojima bi ova nacionalna politika bila platforma. Hvala. **Milinović,

Govoreći o ovom prijedlogu Zakona o sustavu informacijske sigurnosti možda da se osvrnemo uopće na pitanje sigurnosti današnjeg čovjeka. U vremenu sve veće zaštićenosti čovjeka mnogih međunarodnih dokumenata o sigurnosti čovjeka, o njegovim ljudskim pravima, čovjek modernog doba, čovjek 21. stoljeća čovjek je posvemašnje nesigurnosti i to je nešto što zabrinjava. Čovjek suvremenog svijeta je čovjek Franc K. Čovjek koji se osjeća nesigurno gotovo od školskih klupa, a onda kad uđe u svijet rada na vlastito. Govoreći ovdje u ime kluba HDZ-a čini mi se da je kolega istaknuo da moramo shvatiti da se u ovom Prijedlogu zakona ne govori o sigurnosti građana, ne govori o sigurnosti ljudi, nego o informacijskoj sigurnosti. Međutim, ako je naša politika polazi od čovjeka i služi čovjeku onda i te informacije imaju služiti upravo čovjeku i upravo su radi neke njegove dobrobiti, neke njegove dobrobiti, odnosno dobrobiti svih nas zajedno i jedino tako možemo razumijevati pravu bit zakona, odnosno pravu intenciju zakona koja bi trebala biti izražena u svakoj njegovoj posebnoj normi, a na vlastito općenito u njegovom duhu. Međutim, da li je tomu tako? U povijesti čovjeka, čovječanstva još nikada ni jedna tako značajna količina rada nije bila angažirana na poslovima nastajanja, pribavljanja, obrade, prenošenja i širenja informacija. Zbog čega je tomu tako? Zbog toga i jednostavnog razloga tko ima informaciju, ima moć. Jedan naš uvaženi stručnjak koji ima višegodišnje iskustvo upravo u projektiranju informacijske sigurnosti govori upravo o tome na kojim temeljima, koji sadržaj bi koji sadržaj bi trebao imati ovakav Prijedlog zakona. Trebao bi prije svega definirati informacijsku sigurnost, trebao bi odrediti kriterije, odnosno ono što čini taj informacijski sustav, što čini u biti informaciju, koja je definicija informacije, kakve informacije se koriste, odnosno što su predmet obrade, kako ih zaštititi, zatim prijetnje sustavu, isto tako i napada na sustav kao i onih koji prikupljaju informacije. Tko? Što? Radi koga, odnosno s kojim ciljem? Jednako tako i s kojim ciljem i iz kojih razloga se takav informacijski sustav napada? Zatim razraditi, odnosno predvidjeti, a i spriječiti ranjivosti sustava, razraditi koje su to tehnike napada i naći adekvatan odgovor i tehnike zaštite. Tehničke mjere zaštite kontrole postupka upravo taj stručnjak govori o inkripciji podataka, o otkrivanju, o sprječavanju napada, o ulozi korisnika, o samozaštiti samog sustava, ali i o brizi i o velikoj svijesti onih ljudi i o odanosti sustavu. Međutim, da li je tomu tako i da li ovakav Prijedlog zakona tomu služi? On je pisan jednim meta jezikom, apsolutno nerazumljiv bilo da pročitate pojedini članak, pojedini stavak ili da nasumce čitate, tu ne znate uopće o čemu se tu radi. To nitko živ ne zna o čemu se ovdje radi, ali on je upravo zbog toga i napravljen. Prema tome, ovakav jedan meta jezik je apsolutno neprihvatljiv za bilo koji zakon, a kamoli za ovaj Zakon koji je vrlo osjetljiv, koji bi, sadržaj bi trebao pogotovo i na vlastito zbog toga što sam predlagač ustvrđuje ovdje u ocjeni stanja da tajnost podataka, odnosno …/Govornica se ne razumije./… u javnosti, jedna loša percepcija o pojmovima privatnosti i tajnosti. Svaki prijedlog zakon, odnosno svaki kasnije zakon treba služiti adresatima da bude jasan, primjenjiv za one koji ga primjenjuju i na koje se primjenjuje. Je li to moguće sa ovim Zakonom? Uopće nije. Planiranje, uvođenje i kontrola informacijskog sustava jeste jedan komplicirani zadatak koji traži prije svega specijalizirana znanja, primjerenu organizaciju i jedno promišljeno ulaganje kako materijalnih sredstava tako i ljudskih resursa. Informacijski sustav nije jedan jednokratni projekt ili implementacija nekog tehnološkog rješenja, već prije svega jedan kontinuirani proces vrlo izražene dinamike, ima jednu dinamičku prirodu koja putem analize rizika implementiranje zaštitnih mjera te jednom stalnom kontrolom, to je na vlastito važno teži uspostavljanju jednog učinkovitog i izbalansiranog sustava zaštite. Kad smo kod sustava zaštite kod kontrolnog mehanizma osvjedočili smo se da je vrlo slabašan kontrolni mehanizam pa i u netom donešenom Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Ove službe pa i zakonodavno uređenje izaziva pozornost javnosti kad se netko potuži na rad obavještajaca. Nema sumnje da je to vrlo moćna služba koja zapošljava preko tisuću ljudi i godišnje troši oko 3 stotine milijuna poreznog novca. Kako su oni organizirani? Kakav je sustav zapošljavanja? Koliko su ti ljudi odani samom sustavu? I tko tu ulazi? To nitko živ ne zna. Znamo kad izbiju pojedinačne afere sa radom službi, ali smo se osvjedočili svi mi ovdje i naša javnost da službe s vremena na vrijeme, to izađe u javnost nezakonito bršljaju špijuni po životima građana i to postaje s vremena na vrijeme problem u javnosti. Oni su imali nekoliko uspješnih potraga za današnjim, više nisu bjegunci, ali sve ostalo obavijeno je tajnom, odnosno poznato je u javnosti samo po takvim skandalima. Ta jedna nedodirljiva služba koju eto tu i tamo netko optereti svojim pritužbama koje onda se pokrene taj slabašni mehanizam kontrole, ali što on pokaže? On pokaže kao i u slučaju novinarke Helene Puljis koju su špijuni satima maltretirali, gdje kontrola, što je pokazala kontrola? Da je nepravilnosti bilo, ali da nije bilo nezakonitosti i tako se završila takva priča i tako se završavaju sve priče u vezi sa nezakonitim radom špijuna. Zašto uopće, dakle ovaj slučaj zašto je interesantan? Naravno da službe ne mogu raditi bez suradnje građane, ali što će službama suradnja s novinarom? Novinar radi javno, a službe trebaju po prirodi raditi tajno. Čemu služe te službe? Dakle, kako bi se prljave rabote ostvarile preko evo, javnih glasila. Ali su naišli na hrabru ženu, na hrabru novinarku koja im je rekla ne. Neće proći. Neće proći to da mi lifrate anonimne predstavke koje sami sastavljate, pa onda ih lifratujete po novinama. To neću raditi. Naravno da su posljedice za tu ženu strašne. Ali kontrolni mehanizam je rekao, nije bilo nezakonitosti. I zato se postavlja pitanje, dakle i kod ovog zakona kakva je zaštita ljudskih prava? Kako će se …/Govornik se ne razumije./… o nekoj zaštiti, kad nitko živ ne razumije kakva je uloga i što je cilj? Kako dolazi se do informacija? Ma, što je informacija? Što je nešto što mora biti od interesa za službu? Prošle godine izglasan je Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu. A koliko mjeseci su službe radile po Uredbi o sigurnosti samom tom primjenom odnosno donošenjem zakona, stupanjem zakona na snagu, postala nevažeća odnosno van snage? Dakle, i ovaj prijedlog zakona trebao bi urediti to pitanje dakle, što bi to bilo od interesa za ljude odnosno za čitavu službu, o radu odnosno o prikupljanju i takvih informacija koje su neophodne u vezi pa čak i konkretne osobe pa i na vlastito u vezi određenog zaposlenja. Ali dok nemamo taj dobro razrađeni i snažan mehanizam koji se ne uspostavlja samo zakonom nego i jednom političkom voljom. A to znači onda da bi politika trebala maknuti ruke, I ne …/Govornik se ne razumije./… ova služba biti kao jedna vraća bez dna gdje će uhljebljavati svoje kadrove. Ovaj prijedlog zakona dakle, **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Nego dati Pravnom fakultetu da bude ogledni primjerak kako se zakoni ne smiju raditi. Gospodine dopredsjedniče! Kolegice Ingrid Antičević-Marinović, sigurno vi uvijek govorite o zakonu sa stajališta vaše stranke i vaše političke orijentacije, pa tako govorite i o ovomu zakonu. Pa ste rekli, nešto što nije točno. Da službe švrljaju nezakonito po utrobi pojedinaca. Valjda vi mislite. Pa ste spomenuli Helenu Puljiz, pa ako službe nisu prihvatile ono što su htjele, naše kolegice iz Hrvatskog sabora, žao mi je što danas nisu ovdje, Vesna Škare-Ožbolt, Milanka Opačić i Đurđa Adlešić, da bi privukle na sebe pažnju i da postanu nešto u ovoj državi i u ovom narodu. Da postanu žrtve, možda u ovoj izbornoj godini, kako ste vidjeli da službe ne rade nezakonito nego rade zakonito. Ovaj zakon treba specijalizirana znanja i dobre stručnjake. To ne znači ako nisu ljudi iz SDP-a u sigurnosnim službama a ima i njih, da nema ljudi i bez političkih, koji nisu opredijeljeni u političkim strankama. Sigurno su službe i u hrvatskoj državi, nadam se i sigurna sam da rade po zakonu Republike Hrvatske, a ne po volji pojedinaca i partijskim podobnostima.

Zahvaljujem. Riječi ima uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Normalno da svi u Hrvatskoj hoće imati sustav informacijske sigurnosti. E sad, da bi došli do pravog sustava informacijske sigurnosti što je potrebno? Potrebno je odrediti pravni okvir, znači zakonski okvir. Nakon toga je potrebno imati organizacijski okvir i ljude koji će to provoditi. Koja je poruka ovoga zakona? Poruka je toga zakona da ćemo mi kažem, u najboljem slučaju pod uvjetom da nadležna tijela, a tu mislim na Vladu, ministarstva, znači tijela središnje državne uprave i ostala tijela koja su ovim zakonom nominirana a koja moraju donijeti podzakonske propise. Znači da bi u najboljem slučaju mogli imati pravni odnosno zakonodavni okvir negdje za dvije godine i to znači, u ovo doba odnosno u travnju 2009. godine. Ali tu je bitan uvjet da Vlada i nadležna središnja tijela državne uprave donesu podzakonske propise za koja su određena po prijelaznim i završnima odredbama. Ali znamo kakva je situacija. Situacija je takva da Vlada i ministarstva smatraju kad ih Hrvatski sabor obveže zakonom da donesu podzakonski propis, oni to smatraju instruktivnim rokom. I što se će dogoditi ako ovakav zakon bude donesen, sa ovakvim sadržajem, i ako hoćemo imati sustav o kojemu zakonu u biti nema ništa jer je sve prepušteno podzakonskim propisima? I sad, ti koji su ovlašteni za donošenje odnosno obvezani za donošenje podzakonskih propisa, ako to ne donesu, znači opet ćemo biti na početku. Nećemo imati prvi dio za uspostavu informacijskoga sustava. A prvi dio je stvaranje pravnoga okvira. I sad je netko tu govorio, veli, ne zna se što se hoće ovim zakonom? Zna se što se hoće ovim zakonom. Pazite! Ovaj zakon su radili ljudi stručni koji znaju šta hoće. Oni hoće, to je svagdje normalno. Ovaj zakon je radila obavještajna zajednica, to vam je svagdje u svijetu tako, da obavještajna zajednica ide za tim da sve ono što može biti dvojbeno, što može izazvati raspravu u javnosti se prepusti podzakonskim propisima, uredbama, pravilnicima ili drugim. Zato jer oni tima propisima poglavito kad je riječ o razno-raznim pravilnicima koji imaju i oznaku određenu, određenu vrstu tajnosti mogu staviti sve one mjere koji oni smatraju da su im potrebni u radu, a da javnost za to ne zna i da će to proći bez puno buke. Poznate su vam situacije recimo, vani ne moram govoriti o našim situacijama. Reći ću vam samo vani da obavještajne zajednice nepopularne mjere po javnosti u smislu nadziranja podataka i svega ostaloga, neće to staviti u temeljni zakon, nego će staviti u Zakon o sigurnosti prometa na cestama, razno-razne druge zakone. Znači, staviti ovlasti koje trebaju imati, a koje kad bi stavili u svoj temeljni zakon znaju da bi izazvali rasprave i protivljenja oni stave u zakon koji na prvi mah se čini da nema veze sa njihovom temeljnom nakanom ali na kraju se točno utvrdi da je to bit. To vam je slučaj i u Njemačkoj, to vam je slučaj i u Velikoj Britaniji, to vam je slučaj u Americi i Francuskoj i svagdje tko se bavi tim djelom. No, ovdje se mora govoriti jer je vidljivo da određene kolegice i kolege nemaju saznanja o ovome području. Naime, kako, na koji način, što se štiti? štite se podaci, to je predviđeno. A kako se štite ovisi o tome koja je vrsta podataka, da li je to podatak vrlo tajan, tajan, povjerljiv ili ograničen. To trebate razumjeti. Postoje opće mjere i postoje posebne mjere. Postoje mjere znači sigurnosti podataka, postoje mjere za fizičku sigurnost i sve ostalo. Prema tome, ne treba ići baš na tu teoriju ili varijantu da se ništa ne zna. Zna se ali je problem u tome što bi temeljne stvari oko ovih pet sigurnosnih područja o kojima zakon govori o kojima treba dati konačni odgovor znači informacijska sigurnost a to je sigurnosna provjera osoblja, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informatičkog sustava i sigurnost vanjske suradnje odnosno industrijska sigurnost. Hrvatska u ovome dijelu industrijske sigurnosti za sada nema očito velikih problema, ali tu vam je rat stalan na tome području SAD, Japan, Rusija, Njemačka, Velika Britanija, tu vam je najjači rat. U ovome trenutku u svijetu se vodi baš na ovome području industrijske sigurnosti i dolaženje do podataka u smislu gospodarske stvari, industrijske i svega ostalog. E E sada, mi nijedno od tih glavnih područja ovim zakonom ne reguliramo, ama baš ništa ne reguliramo. Mi samo dajemo popis, pojmovnik i dajemo da će to trebati se regulirati. Ali bit je zakona i bit je ona da hrvatski građani steknu sigurnost i povjerenje u sigurnosni obavještajni sustav Hrvatske, da postoji i zaštita hrvatskih građana od zlouporabe sigurnosnih službi, da oni ne zlouporabljuju svoje ovlasti u smislu narušavanja ljudskih prava, građanskih prava, sloboda i svega ostalog. To je svagdje u svijetu bitno da se taj …/Govornik se ne razumije./… stavi i zbog toga ako hoćete ovo u biti nije spremno za prvo čitanje. Mi bi danas trebali o ovome zakonu provesti prethodnu raspravu. Znači, prethodnu raspravu ali bilo bi još daleko bolje da se ta rasprava u biti objedinila, da zajedno razgovaramo jer su ti zakoni povezani, znači o ovome Prijedlogu zakona o sustavu informatičke sigurnosti i o Prijedlogu zakona o tajnosti podataka jer ta dva zakona su vezani i daju sve odgovore. I zato plediram u tome dijelu ako se hoće napraviti sustav pravni i zakonodavni onda moramo regulirati zakonski kako, na koji način će se obavljati sigurnosna provjera, što znači fizička sigurnost, na koga se može odnositi i koji krug osoba može doći, što znači sigurnost podataka i štićenja. Znači, to su te opće i posebne mjere. Što znači sigurnost informacijskoga sustava kao cjeline, da ljudi ne steknu krivi dojam da će službe zlorabiti svoje ovlasti pa će ulaziti u podatke putem interneta u njihove, to oni ne smiju raditi, ali to treba staviti u zakon jer ako ne stavite u zakon špekulacije će stajati kao takve i moguće su zlouporabe kao takve kao što smo imali i slučajeva i primjera. Prema tome, nemojte reći da ste, ovim niste ništa riješili. Riješili ste da trebamo imati Zakon o informacijskoj sigurnosti odnosno sustavu informacijske sigurnosti. Kad će to biti, bit će u najboljem slučaju za jedno dvije godine pod uvjetom da sva nadležna tijela pravovremeno donesu podzakonske propise. Ali nemamo odgovore na dva druga bitna pitanja, kad će se organizacijski uvjeti steći i kad će se steći onaj dio što je rekao gospodin Kramarić ljudski resursi. Znači, osobe koje su obučene za rad u ovome sustavu i koje kao takvi neće zlorabiti, koji će biti čisti profesionalci. Budimo svjesni da je napravljen bitan pomak u radu obavještajne zajednice u odnosu na razdoblje koje je bilo ali ne smijemo dopustiti da mi tu reformu radimo do negdje 2010. ili 2011. jer to će se nažalost otegnuti 10., 11. s obzirom kako je predviđena dinamika donošenja podzakonskih propisa. Prema tome, napravimo zakon koji će biti zakon, regulirajmo ovih pet područja i to tako da se utvrdi što i na koji način se može raditi da bi spriječili zlouporabe, smanjimo rokove za donošenje podzakonskih propisa ali razmotrimo ta dva zakona u isto vrijeme, znači ovaj zakon i Zakon o zaštiti tajnosti zbog toga što je ovaj dio stara stvar, bojali su se staviti Zakon o zaštiti tajnosti, zato su stavili ovaj dio pa da i podaci kažu koji nisu klasificirani mogu imati veliku važnost. To je vrlo opasna stvar. Veliku važnost i da se kao takvi smatraju i primjenjuje se skup mjera i standarda koja služi u smislu zaštite odnosno sprječavanja javnosti da dolazi do tih podataka. Prema tome, ne možemo podržati u ovome obliku ali normalno podržavamo nakanu da Hrvatska konačno dobije sustav informacijske sigurnosti, da dobije sve ono što treba dobiti. I sad još kad je vidljivo da je ovaj zakon radila obavještajna zajednica ali su u međuvremenu zaboravili veli Zakon o sigurnosnim službama, napominju tu onaj stari zakon iz 2002. godine, u međuvremenu je taj dio izmijenjen, donijeli smo novi zakon, ima puno manjkavosti. Prema tome, napravite ono što treba napraviti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Kapraljević. **Kapraljević, Antun (HNS)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolega Pero želim vam na svom primjeru jer ja sam informatičar i na svom primjeru pokazati šta znači informacijska sigurnost jer mnogi od nas ne razumijemo šta je to. Ja sam pravio programe za ordinacije opće medicine, za stomatologe i za psihologe. U tim podacima imao sam 30 ordinacija opće medicine. Gospodo, to vam je 52 tisuće pacijenata. Za tih 52 tisuće pacijenata ja sam mogao zlouporabiti njihove dijagnoze i ne znam šta sve drugo. I isto tako kod stomatologa, a da ne govorim o testovima inteligencije kod psihologa jer svi su to podaci koje sam ja u bazama podataka imao. I te podatke u svakom slučaju treba štititi i čuvati. Međutim, ne ovakvim zakonom, ne ovakvim traljavim prijedlogom zakona. A da ne govorim o tome da ne postoje veze između različitih baza podataka. Znači, ona horizontala ne funkcionira jer mi ne možemo E pravosuđe, E zdravstvo, E poreznu upravu, ne možemo po ničemu osim po jednom trenutno jednom jedinom jednoznačnom broju koji definira svakog od nas a to je JMBG prepoznati. I zašto gospodo ne vratimo ono što informatičarima treba? Dajmo im alat da svakog od nas prepozna po, kao osobu. Pero (HSP)** Pa slažem se kolega Kapraljeviću. Baš to je taj dio koji bi trebao biti razrađen i zakonom, ali i u smislu svega toga da to bude uvezeno, ali da ne bude zlorabljeno. Ili recimo ovaj dio što ste vi radili, ja ću vam reći jedan bolji primjer što znači informacijska sigurnost? Sjedinjene Američke Države su mislile da imaju učinkovitu informacijsku sigurnost. Nakon napada na Twinse i Pentagon pao im je sustav totalno. Ali im je tako pao da nisu više ručno znali raditi. Prema tome i u takvim stvarima treba voditi računa kad se govori o informacijskoj sigurnosti. To vam je najbolji primjer upada hakera u Pentagon i svega ostaloga. Kad su me novinari pitali je li to moguće i kod nas? Nije. Zašto? Zbog ovoga jer nemamo sustava. Hvala. Zahvaljujem. Završno. Državna tajnica Snježana Bagić. Ova rasprava pokazuje i neću ništa novo otkriti kad kažem da ona sintagma: «Znanje je moć» sad se sve više potvrđuje da je informacija moć. A mi koji nismo informatički stručnjaci sve se više osjećamo zatočenici suvremenih komunikacijske tehnologije i informacija jer smo sve više ovisni o tim suvremenim pomagalima i informacijama koje se pohranjuju i kolaju na taj način. I zbog toga aspekti te sigurnosti, informacijske sigurnosti i opravdano jesu u posebnom fokusu interesa. Uvaženi zastupnik Kovačević je govorio o tzv. industrijskoj špijunaži. Velike tvrtke kompanije ulažu silna sredstva kako bi se zaštitile ili došle naravno na nepošten način do neke željene informacije. No ovom prigodom i u ovom Prijedlogu zakona taj se vid i dakako potreban i poželjan vid zaštite informacijske sigurnosti ne obrađuje, ne štiti. Ovaj zakon ima onaj segment uži. On se odnosi na informacijsku sigurnost tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave. I on se u segmentu zaštite informacijskog odnosno sigurnosnoga sustava odnosi na područje zaštite informacijskih sustava. To napominjem i zbog toga što i u raspravi dakako opet opravdano bilo dosta povezivanja sa kompletnim obavještajno-sigurnosnim sustavom Republike Hrvatske. Dakle sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu. Sa Zakonom o tajnosti podataka. Ako dopustite ja bih to povezala i sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. I sa ovim Prijedlogom zakona. Ono što je podatak i što se onda može i na koji način odrediti, kojim stupnjem tajnosti podataka se predlaže odrediti Zakonom o tajnosti podataka. I na ovom mjestu dopustite mi digresiju bilo bi nam svima lakše, slažem se, i ja u ime Vlade Republike Hrvatske da raspravljamo o ovim zakonima istodobno. Međutim upravo zbog opravdanog interesa javnosti a i Vlada Republike Hrvatske je bila Zakon o tajnosti podataka koji upravo zaštitu tih podataka i udrugu, ulogu civilnoga društva nije na odgovarajući način primjenjivao i bila povukla iz procedure i zakon je nakon određenog vremena nakon što je dodatno raspravljen vraćen u proceduru. Stjecajem okolnosti na posljednjem zasjedanju Sabora nakon rasprave o Zakonu o tajnosti podataka ovaj Zakon nije raspravljen. Možda bi bilo bolje i lakše svima danas razgovarati da je imalo, i prigode istodobno se naći ova dva teksta zakona u proceduri. No ovaj Zakon, Zakon o sustavu informacijske sigurnosti u hijerarhiji ovih zakona, dakako svi zakoni imaju jednaku važnost, ali u hijerarhiji i odnosu ovih zakona ima jedan uži doseg. On regulira informacijsku sigurnost odnosno odnosi se na zaštitu onoga što se nalazi u informacijskim sustavima. informacijskim sustavom smatra se i to se ovim Zakonom i propisuje svaki komunikacijski i računalni i drugi elektronički sustav u kojem se podaci obrađuju, pohranjuju ili prenose tako da budu dostupni i upotrebljivi za ovlaštene korisnike. Dakle mi ovim Zakonom reguliramo područje informacijske sigurnosti. Dakle računalnih sustava, aplikacija koje koristimo u tijelima državne uprave i jedinica lokalne uprave i samouprave i utvrđujemo način na koji neke ovlaštene osobe uopće mogu njima se koristiti. Na kojima se one mogu činiti dostupnima i poglavito na koji način ćemo te podatke zaštititi? Dakle ako pogledamo sadržaj i doseg ovoga Zakona on po svom sadržaju ipak u prvom, po svojem osnovnom dosegu i sadržaju jest tehnički zakon. On je zato, stoga nekima od nas, mogu samo govoriti u svoje osobno ime kao pravnik i nije u potpunosti zbog tehničkog jezika razumljiv. Nažalost činjenica jest se ne razumije./ … činiti što razumljivijima i nama koji nismo u tom pogledu stručni da informatički jezik inače nije jezik koji nije lagan za razumijeti jer je to jezik struke, tehnologije s jedne strane. S druge strane upravo u ovom području vladaju tuđice. Mi se svi trebamo protiv toga boriti i nastojat ćemo u predlaganju Konačnog teksta zakona ove tuđice otkloniti međutim nažalost u redovnoj komunikaciji takav jezik je prepoznatljiv a i postoje neki međunarodni standardi koji su na toj razini u području … /Govornica se ne razumije./ … tehnologija pa onda i u području sigurnosti prepoznati. Ovaj zakon definira propise financijske sigurnosti, njihov međusobni odnos, tijela, njihov međusobni odnos i nadzor. Istina jest i tu je bilo dosta prigovora da se dosta regulira podzakonskim propisima. Upravo zato što ovaj zakon ne može kao tehnički zakon detaljno to regulirati i to jest materija podzakonskih propisa koja će se prilagođavati s obzirom na napredak tehnologije. I nužnost je zapravo i potreba da se donese takav neki broj podzakonskih propisa. Prigovor je bio da zakon neće predstavljati sa svim svojim propisima … /Govornica se ne razumije./ … cjelinu unutar roka od 18 mjeseci zato što se ovim zakonom predlaže da se konačno svi podzakonski akti, propisi predviđeni zakonom donesu unutar toga roka. Za to se suočavamo s jednim našim S jedne strane često puta u zakonima nerealno predlažemo donošenje nekih podzakonskih propisa, mjesec dana, dva mjeseca i onda nas opravdano saborski zastupnici prozivaju da ti podzakonski propisi nisu doneseni u zakonom propisanom roku. To je točno. Mi sad ovdje govorimo o jednoj drugoj situaciji da se prosuđuje, da su ti rokovi predugački. Vlada Republike Hrvatske će svakako dobro još jedanput razmotriti postoji li mogućnost da se ovim zakonom propisani rokovi ili predloženi rokovi skrate? Međutim činjenica jest da je onda možda bolje biti realan pa imati sustav koji će biti do kraja osmišljen a govorim o sustavu koji je tehnički zahtjevan gdje treba vremena da se prilagodi sustav, da se educiraju stručnjaci u ovim tijelima koja su nabrojana u ovome zakonu. Prema tome pitanje je zapravo da li je bolje biti realan pa pričekati godinu i pol dana nego skratiti rokove a onda ili ići na uštrb kvalitete i cjelovitosti sustava ili se izlagati opasnosti da ne poštujemo rokove koje smo u zakonu sami zacrtali. Zahvaljujem. Vlada Republike Hrvatske će uvažavati sve primjedbe i prijedloge svakako nastojati da ovaj tekst zakona zajedno sa drugim zakonima koji zaokružuju sigurnosno-obavještajni sustav bude što bolji i da nam omogući razvijanje sustava i sigurnosnog s jedne strane. A s druge strane omogući ovo što smo do sada govorili u ponovljenom tekstu Zakona, zaštitu ljudskih prava i privatnosti primjerenu demokratskim društvima. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks, Vladimir